sada prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodne antikorupcijske akademije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

Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Ministar pravosuđa u Vladi Republike Hrvatske gospodin Dražen Bošnjaković. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Pred nama je, dakle Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju međunarodne antikorupcijske akademije kao međunarodne organizacije s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. ovim Zakonom potvrđujemo Sporazum o osnivanju međunarodne antikorupcijske akademije kao međunarodne organizacije kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog sustava Republika Hrvatska je 15. prosinca 2010. potpisala sporazum i jedna je od država osnivačica međunarodne antikorupcijske akademije sa sjedištem u Laksemborgu, Republika Austrija. Sporazum je bio otvoren za potpisivanje do 31. prosinca 2010. i 51 država i 2 međunarodne organizacije koje su do navedenog datuma potpisale sporazum smatrale se članovima osnivačima. Do 11. svibnja 2011. sporazum je ratificiralo 7 država, Austrija, Mađarska, Ruska Federacija, Slovačka, Slovenija, Tajland, te dvije međunarodne organizacije. Sporazum je stupio na snagu 8. ožujka 2011. godine. Sporazumom se osniva Međunarodna antikorupcijska akademija. Uređuje se njezin pravni položaj, svrha i aktivnosti, sjedište tijela akademije, financiranje, izvori financiranja, suradnja, povlastice, imuniteti, odgovornost za obveze, stupanje sporazuma na snagu, rješavanje eventualni sporova i povlačenje iz sporazuma i njegov prestanak. Međunarodna antikorupcijska akademija ona će postati centar izvrsnosti u području edukacije o suzbijanju korupcije, a program akademije provodit će se na sljedećih pet razina: standardizirani trening i istraživanje, edukacija i istraživački rad prema potrebi, interdisciplinarni programi na osnovi akademskog stupnja, platforma za dijalog i aktivnosti suradnje i povezivanja i antikorupcijski paneli i postupci evaluacije. Ovi postupci izobrazbe posebno će biti pogodni za neophodno usavršavanje i edukaciju sudaca, državnih odvjetnika i policijskih službenika koji rade na istraživanju kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminala. Ali će hrvatski stručnjaci akademiji moći pružiti svoje dosadašnje iskustvo i znanje u borbi protiv korupcije. Dakle, poznato je sve što je Republika Hrvatska učinila u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Osnovali smo zapravo snažne institucije, osigurali uvjete za rad, donijeli snažan normativni okvir. Dakle, imamo jedan vrlo učinkovit Zakon o kaznenom postupku. Imamo dakle, danas će biti pred nama i prijedlog novog kaznenog zakona idemo sa vrlo preciznim odredbama i sa jednim ja bih rekao jako dobrim prijedlogom jednog modernog Kaznenog zakona. I rezultati borbe protiv korupcije u Hrvatskoj su itekako vidljivi. I stoga, ovo je još jedan mali korak u borbi protiv korupcije na način da sve ljude koji rade u tom segmentu i koji su najodgovorniji za borbu možemo u ovaj Centar izvrsnosti, znači u okviru ove akademije da ih možemo educirati. Ali ono što je posebno značajno, mi danas više nismo samo u poziciji da budemo i prihvaćamo iskustva drugih, nego itekako da možemo i mi ponuditi ona rješenja koja smo kroz naš sustav izgradili. Evo stoga predlažemo da se prihvati ovaj Sporazum. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za pravosuđe? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče, gospodine ministre. Mislim da je dobro što je Hrvatska osnivač jedne ovakve institucije. Jer danas govorit o borbi protiv korupcije zapravo uvijek treba imat nekakve da ih tako nazovem međunarodne i bezgranične stvari na umu. Jer znamo da se u ovom svijetu globalizacije zapravo ozbiljniji i veći oblici korupcije ne dešavaju samo na nacionalnoj razini, nego daleko šire. Pa evo, ne znam da ne spominjem ove hrvatske primjere, da uzmemo samo ovu novu aferu i što će s njom biti vidjet ćemo. Dakle, oko INA-e da ne uzimamo neke priče oko nekih banaka itd. I u tom kontekstu mislim da je dobro što je Ministarstvo pravosuđa pokrenulo ovu inicijativu, odnosno šta je zapravo dovelo Hrvatsku u poziciju da je suosnivač jednog ovakvog tijela. Tim prije isto tako što se danas susrećemo sa, dakle različitim sofisticiranim oblicima korupcije. Dakle, nije samo više ono cash&cary nego postoje različiti oblici,

na jednoj ovakvoj akademiji sa izmjenom iskustava drugih zemalja imati i polaznika ljudi na toj akademiji imati veliki značaj. Međutim, ono što malo imam uvijek skepsu kad čitam nekakav zakon ili nekakvu odluku, pa kad to piše da to neće koštati ništa. Iz iskustva znam da nema zakona koji nema nekakav financijski učinak. Ali posebno mi je to zasmetalo ovdje kad sam vidio oko ove akademije, jer u sporazumu jasno stoji kako se akademija financira. Dakle, akademija se financira iz više izvora. Vjerojatno se prije svega misli na školarine i na sad ono što mi nije jasno, na dobrovoljne donacije članova odnosno stranaka. Dakle, to znači da članovi skupštine će davati dobrovoljne priloge. dakle nije propisana neka tarifa, odnosno nekakav iznos. Ali to još nekako mogu prihvatiti. Ali mislim da baš nije popularno nešto što se zove Međunarodna antikorupcijska akademija da će se i to, dakle navedeno u toj ljestvici jako visoko financirati privatnim donacijama. To već samo po sebi nije po meni dobro, ali je o.k. Vjerojatno postoje određene zaklade ili netko tko će u to ulagati novce. ono što ja hoću i što bih htio pitati. Nije mi jasno, dakle ako nije propisano, ako nije propisana nekakva kotizacija stranaka, dakle osnivača. To znači, dakle da Hrvatska ne mora tijekom svog sudjelovanja, odnosno bivanja u toj akademiji zapravo nikad uplatiti ni jednu kunu. Jer to znači da će se recimo za suce, policajce, državne odvjetnike, državne službenike, zapravo da će oni sami plaćati tu školarinu ili će iza njih stajati recimo pojedina državna tijela. Mislim da bi možda tu trebalo biti biti malo jasniji pa se ja ne bih tu libio i reći da će Hrvatska država, odnosno Vlada na godišnjoj razini trošiti toliko i toliko novaca za educiranje svojih kadrova na toj Međunarodnoj akademiji. Ono što mi još nije jasno iz sporazuma, dakle što znači kad bi akademija startala sa radom. Da li je potrebno da svih 51 članica, koliko sam tamo vidio, koje su potpisale do kraja 2010. godine ratificiraju pa da akademija starta ili je već dovoljno da sami osnivači uz ovaj broj zemalja koje su to ratificirale zapravo se ta akademija pokrene. I ono što mi se tu čini jako bitno, dakle kad je riječ o ulozi akademije, dakle ona nema samo ovu težnju ka izvrsnosti i educiranju u borbi protiv korupcije nego ona ima i različite aspekte tehničke pomoći. Dakle, to je ono što bi Hrvatska recimo mogla koristiti jer znamo da često recimo kad se ide tragovima korupcijskog i crnog novca da uvijek postoje određene barijere, prije svega mislim na nacionalne granice, a onda i na različite interesne skupine u pojedinim zemljama. I dakle, stavka koja govori o tome da će se na toj akademiji i vršiti izmjena iskustava i da će zapravo postojati jedna mogućnost praktične pomoći u borbi protiv korupcije, mislim da daje jedan zaokruženi smisao postojanju jedne ovakve međunarodne organizacije organizacije ili institucije kako hoćete. I na kraju krajeva mislim da je dobro što je to u Austriji pa nam je ono jako blizu, a s Austrijom nas vežu jako mnogo dobrih odnosa. Vjerujem da će ih u budućnosti biti još još i više. Evo, toliko i klub SDP-a će podržati prijedlog ovog sporazuma, odnosno ovog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o formiranju i osnivanju Međunarodne antikorupcijske akademije. Hvala. Klub HNS-HSU-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Vlada nam je predložila da Hrvatski sabor donese Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodne antikorupcijske akademije kao međunarodne organizacije dakle međunarodne organizacije čiji je Sporazum o osnivanju stupio prilično nedavno, u ožujku 2011. godine. Za apsolutnu je pohvalu da RH ovim prijedlogom reagira brzo i da je predloženi zakon zapravo okvir unutar kojega se omogućava RH da aktivno sudjeluje u jednom projektu koji je postavio za cilj da kroz standardizirani trening istraživanja, edukaciju i istraživački rad, zatim kroz razne interdisciplinarne programe na osnovu akademskog stupnja, platforme za dijalog i aktivnosti i suradnje radi na povezivanju. Isto tako i razvijanju antikorupcijskih panela i razvijanju tzv. "postupaka evaluacije". Gotovo da bi se moglo bez velikoga krzmanja reći da je korupcija središnja tema i u RH. Kad kažem i u RH to to znači da naša zemlja u tome smislu nije endemična, da nije posebna i da se nažalost dobra uklapa u obrazac kojega organizacija UN-a prepoznaje u regiji tzv. "regiji Zapadnog Balkana" kao ogledni prostor najvišega stupnja korupcije u svijetu koji je usporediv sa nekim zemljama afričke zone. Gotovo da nema nijedne afere u posljednjih 5 godina koja nije zapravo imala predznak korupcije. afere koje su otvarane, a koje su dospjele do kaznenih prijava ili do sudskih postupaka opravdale su takav opći stav da se zapravo radi o jednome društvenom zlu koje je u RH nažalost iz čitavoga niza razloga uzelo velikog maha, ali i pustilo snažno korijenje. Posljedice korupcije u državi su velike. Ono što je nama zanimljivo i što nam treba biti zanimljivo kao profesionalnim političarima jest da problem korupcije izravno uništava djelatnu vezu između građana i politike, između građana i političara. Prije svega uništavanjem ugleda politike kao javne djelatnosti za opću dobrobit. Gotovo bi se moglo reći bez rezerve da ugled ljudi koji se bave politikom, generalno uzevši u Hrvatskoj, kod građana nikad nije bio gori. Građane je teško uvjeriti da je politika doista rad za opće dobro i da je to časna djelatnost jer zasuti su informacijama, aferama, skandalima iz kojih je vidljivo da su ključni akteri najvećih korupcijskih skandala upravo ljudi koji su se bavili politikom. No, posustati u tome da se dokazuje i stalno ponavlja da politika jest i mora biti časna djelatnost smrt je za politički život svake nacije. Ne smijemo pristati na to dok god nas ima u politici da se ta generalna slika prihvati kao jedina i da se pred našom djecom o politici govori kao nečemu prljavom, kao nečemu nedostojnom poštena čovjeka i kao nečemu čime se pošten svijet ne bavi. Dugoročno gledano takva poruka mladima, takva poruka djeci koja ima između ostaloga i za cilj da ih odbije od politike, da ih odbije od procesa donošenja javnih odluka, da smanji njihov kapacitet birača aktivnih građana, ljudi koji žele sudjelovati u donošenju odluka koje oblikuju njihovu budućnost i budućnost nas svih, i naše djece, generalno pristajanje uz to znači dugoročnu ogromnu štetu za političku budućnost Hrvatske. Ne smijemo na to pristati i zadaća je svakoga, pa i najvišeg zakonodavnog tijela u Republici Hrvatskoj Hrvatskoga sabora da učini sve, da se da se ta percepcija politike mijenja i tu nam ne može nitko pomoći osim nas samih. Korupcijom se narušava kredibilitet demokratskih institucija, sva istraživanja javnog mnijenja kazuju da građani ne vjeruju političkim institucijama, da ne vjeruju demokratskim institucijama odnosno da im ne vjeruju dovoljno, odnosno da kada god su im povjerovali nisu dobili zadovoljštinu. Zadaća je političke elite u svakom demokratskom društvu da korupciju, što je moguće više suzbije jer nju gotovo da je nemoguće uništiti, nju gotovo da je nemoguće ukloniti iz društva, ali zadaća političke elite da svojim činjenjem, svojim djelovanjem i svojim ponašanjem vidi pet, 10, i 15. ako je moguće i više godina unaprijed, budućnost naroda, budućnost države, budućnost društva i da u tome smislu ne dozvoli da korupcija postane ili ostane model funkcioniranja, model vladanja. Korupcija sprječava sigurno i racionalno investiranje, pošteno gospodarsko tržište, dovodi do rasipanja proračunskog novca, povećanja siromaštva, najviše pogađa najslabije nezaštićene, povećava nejednakost građana, pridonosi općem osjećaju nesigurnosti i nezadovoljstva. U kriznim vremenima u kakvim se nalazi sada i Hrvatska dijeleći ne samo učinke gospodarske krize već sve ono što ona sa sobom nosi, od socijalnih, demografskih općih političkih i svih drugih pitanja koji su posljedica gospodarske krize teško je obuhvatiti sve posljedice koje se iz toga procesa javljaju ali je ono što je supstancijalno potrebno da bi se izašlo iz bilo kakve krize svakako povjerenje građana prije svega u same sebe u svoju zajednicu, u institucije i u one koji su izabrani da ih zastupaju u kreiranju zajedničke budućnosti. Ako je čovjek ponižen time što nema posla, time što zbog svoga socijalnog statusa ne može ostvariti elementarne potrebe, u njemu se ubija samopouzdanje i nema onda govora o tome da je iz bilo koje krize lako izaći, upravo suprotno ono što nama treba je da se pridonosi općem osjećaju sigurnosti i zadovoljstva. Borba protiv korupcije, osvješćivanje toga društvenog zla jedan je od načina. Kao što rekoh prema istraživanju Ujedinjenih naroda i to njihovog Ureda za droge i kriminal regija zapadnog Balkana spada u jedno od najkorumpiranijih regija Ujedinjenih naroda. 87,1% ljudi u Hrvatskoj kaže da je u dodiru s javnim službama i od tih 87,1% 11,2 izjavljuju da daju mito i to u svrhu ubrzavanja administrativnih procedura, dobivanja boljih tretmana u bolnicama, izbjegavanja plaćanja kazni itd. Zanimljivo je da više od pola građana koji daju mito sami nude mito. Oni naime, već unaprijed očekuju od sustava da upravo tako funkcionira i zapravo mu se samo prilagođavaju. Kada bismo se uspoređivali s onima za koje mislimo da smo generalno uzevši bolji od njih došli bismo do poraznih rezultata. Pogledajmo situaciju u Srbiji. Postotak ljudi koji daju mito u Srbiji tek je 2% manji prema rezultatima istraživanja Ujedinjenih nacija na isti broj službenika ali ostali podaci su otprilike podjednaki. Na Kosovu znatno manje, 69,7% građana jest u dodiru s javnim odnosno državnim službama i službenicima ali otprilike isti postotak ljudi koji podmićuju. Korupcija nije samo uzimanje mita, korupcija je zloupotreba dužnosti radi pribavljanja osobne ili skupne materijalne financijske koristi, radi bolje pozicije u društvu, radi toga da se domogne pozicije s koje odlučuje i utječe na donošenje odluka neposrednije i odlučnije. Ali opet u cilju pribavljanja osobnih i skupnih financijskih, materijalnih i drugih oblika koristi. To je također nepotizam ali to je u našem konkretnom slučaju najviše izraženo kao model u kojem javni službenik i državni dužnosnik smatraju obavljanje svoje dužnosti potpuno prirodnim, neupitnim načinom stjecanja vlastitog prihoda mimo plaće koja im je namijenjena zakonom. Dakle, potpuno je očekivano da on sa pozicije ili ona na kojoj jest čini takve radnje koje će njemu priskrbiti dodatne prihode. I zbog toga ljudi ne vjeruju političarima i zbog toga ljudi danas misle, generalno uzevši iako ni jedna generalizacija nije dobra da je dobro baviti se politikom ako ništa drugo zbog toga da se osobno čovjek okoristi i privredi prihode koji će mu dugoročno osigurati blagodati. Ono što nam nudi ovaj sporazum odnosno Zakon o potvrđivanju sporazuma jest aktivna uloga Republike Hrvatske u radu međunarodne antikorupcijske akademije kao međunarodne organizacije. Klub Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, podržat će ovaj Prijedlog ali ističemo da je model financiranja akademije oslonjen isključivo na donacije, bez sudjelovanja država koje su supotpisnice sporazuma manjkave i da je Republika Hrvatska u tome smislu mogla i još uvijek može barem simbolično sudjelovati u financiranju te akademije kako bi bila u tome smislu što vjerodostojnija a kako bi akademiji osigurala što bolje moguće uvjete za rad. To je u našemu interesu. Što snažnija akademija to je naš interes izraženiji jer problema ovakvoga tipa kao što je korupcije imamo i previše. Klub HNS-a, HSU-a da ponovim podržat će ovaj prijedlog. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Kolega Beus reče da iza svake afere koja se u Hrvatskoj otvori je korupcija i to negativno utječe na percepciju politike u HRvatskoj i u cjelini. Malo prije smo raspravljali o procjenama učinaka zakona, sad o antikorupcijskoj akademiji, a jedna afera je sramota za Hrvatsku ostaje. Mislim da smo jedina država u kojoj državni dužnosnik. ... /Upadica: Koji

Radi ove uvredljive tvrdnje vam izričem opomenu. To nije bio ispravak netočnog navoda nego je bila uvreda na kraju. Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Petar SElem zakazao je sjednicu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu za danas u 13,30 sati u dvorani Stjepana RAdića sa dnevnim redom Prezentacija projekta HRvatska 2025. bolje za novi početak, KOnačni prijedloga Zakona o Zakladi Kultura Nova, Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji visokih učilišta za 2009. godinu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Dakle, u 13,30 u dvorani Stjepana RAdić. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Šime Lučin. Izvolite.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 prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju međunarodne antikorupcijske akademije kao međunarodne organizacije. Klub HDZ-a će sa zadovoljstvom će podržati u sudjelovati u donošenju ovoga zakona. Prije svega jer edukacija je jedna od najsnažnijih mjera u Strategiji borbe protiv korupcije koje smo donijeli ovdje na Hrvatskom saboru i koju sustavno provodimo i vršimo parlamentarni nadzor nad provedbom te strategije. Ovim sporazumom osniva se Međunarodna organizacija pod nazivom Međunarodna antikorupcijska akademija dakle upravo koja se osniva sa svrhom svrhom edukacije i to kako u provođenju uspješne prevencije, tako i borbe protiv korupcije pružanjem antikorupcijskog obrazovanja i profesionalne izobrazbe. Naravno da držimo da je dobro i da je potrebno osnivanje ovakve međunarodne akademije gdje će se problem korupcije moći razmatrati šire, dakle izvan granica pojedine zemlje. Kao što znamo korupcija, organizirani kriminal, pa i terorizam to su sve djelatnosti koje nipošto ne poznaju državne granice niti su im te državne granice ikakva smetnja u ovim nedozvoljenim i kriminalnim radnjama. Stoga i na tragu toga što Hrvatska ima u polju borbe protiv korupcije i iznalaženju preventivnih mjera za sprečavanje korupcije izrazito proaktivnu ulogu na međunarodnom planu, dakle već smo više puta donosili zakone kojima smo potvrđivali i ratificirali i pristupali međunarodnim konvencijama ili bilateralne ugovore sa zemljama sa zemljama iz okruženja ili zemljama svijeta, upravo na tragu što učinkovitije borbe protiv korupcije i organiziranoga kriminala. Ovaj sporazum bilo je tu postavljeno pitanje, da li ili da li već djeluje ta akademija? Dakle, sporazumom se predviđa da 60. dana nakon polaganje 3. isprave o ratifikaciji sporazum stupa na snagu. Obzirom da sporazum stupa na snagu, a da se samim sporazumom osniva antikorupcijska akademija, možemo zaključiti da ta akademija već počinje funkcionirati iz razloga što do sada čini mi se 7 zemalja već ratificiralo ovaj sporazum, što znači da akademija može početi sa radom. Ovim sporazumom se utvrđuju svrha i cilj ove akademije. Prije svega na suzbijanju korupcije, izobrazbi, suradnji, akademskom istraživanju, upotrebom jednog cjelovitoga pristupa upravo akceptirajući različitosti pojedinih zemalja, primjerene instrumente i mehanizme borbe protiv korupcije i naravno razmjenu iskustava. Ovaj sporazum također definira tijela To su skupština, međunarodni viši savjetodavni odbor, međunarodni akademski savjetodavni odbor, onda dekan i upravni odbor. Sporazum predviđa da će Hrvatska imati po samom sporazumu jednoga predstavnika kao i svaka zemlja osnivač, da će imati jednog predstavnika u u skupštini. Naravno obzirom na to da u Hrvatskoj imamo itekako vrsnih stručnjaka na polju borbe protiv korupcije, ja vjerujem da će i u ovim drugim tijelima naših predstavnika koji će ispunjavati ove visoke kriterije. Program akademije predviđen je, to će predlagati ovaj viši savjetodavni odbor i međunarodni akademski odbor, a prihvaćati upravni odbor i skupština. provoditi kao standardizirani trening i istraživanje, edukacija i istraživački rad prema potrebi, interdisciplinarni programi na osnovi akademskog stupnja, platforma za dijalog i aktivnosti suradnje i povezivanje i antikorupcijski paneli i postupci evaluacije. Dakle, sporazumom je definirano točno što i kako i na koji način će se programi donositi. Unutar tih programa predviđeno je usavršavanje i edukacija sudaca, državnih odvjetnika i policijskih službenika. Naravno, to je u dijelu progona i procesuiranja već otkrivenih i počinjenih kaznenih djela korupcije, ali svakako i stručnjaka koji rade na istraživanju pojava korupcije, ali jednako tako i dužnosnika Ministarstva pravosuđa, ostalih državnih službenika i dužnosnika u ministarstvima i tijelima državne uprave, ali i svima onima kojima se bave javnim poslovima odnosno koji rade na poslovima suzbijanja odnosno prevencije korupcije. Meni je izuzetno drago da je sporazum odredio evo u članku 2. kada nabraja svrhe akademije dakle da je definirano na način da se kaže da je svrha gardemije promicanje učinkovite i uspješne prevencije i borbe protiv korupcije. Dakle sustavna, dugoročna borba protiv korupcije prije svega mora biti preventivna, dakle procjenom korupcijskih rizika, donošenjem propisa, utvrđivanjem procedura koje će biti sasvim određene, sasvim javne, sasvim transparentne, da polja za korupcijske aktivnosti odnosno nedjela bi bilo što manje, odnosno da ga ne bi bilo. Naravno, nikada nećemo postići idealno stanje da korupcije apsolutno neće biti, ona je skrovita, ona se događa u zatvorenim krugovima, teško ju je otkriti ali bitno je kada se ona otkrije, kada se pokaže da postoje učinkovite i institucije i mehanizmi i kapaciteti kadrovski, financijski, institucionalni da bi se onda učinkovito proveo postupak i izrekle i izvršile sankcije. Što se tiče financiranja, postavljeno je pitanje da je, jer u prijedlogu zakona u ocjeni sredstava potrebnim za provedbu ovog zakona stoji da neće zahtijevati dodatna sredstva no to ne znači da će ova akademija raditi bez sredstava. Naravno, vjerojatno vjerojatno je procjena da ne treba, da nisu potrebna dodatna sredstva ali moram reći da u sklopu proračunskih sredstava borbe protiv korupcije na nekoliko stavaka proračuna već postoje sredstva za edukaciju i sredstva za međunarodnu suradnju i predlagatelj je vjerojatno procijenio da će ta sredstva koja su općenito namijenjena edukaciji i međunarodnoj suradnji biti dovoljna i za provedbu ovoga zakona. Točno je da je malo neuobičajeno da se ova akademija financira iz donacija. To evo ne želim reći da je nemoguće, da je loše ili što, nama je jednostavno to neuobičajeno. Ja osobno evo prvi puta vidim da se unutar članstva među osnivačima ne određuju neke odredbe o tome, dakle fiksne kvote ili ili postotci u financiranju već da ostaje na dobrovoljnoj bazi. Ja vjerujem da će se unutar skupštine ove akademije ili na nekim tijelima i postići dogovor o tim dobrovoljnim donacijama i da će svakako sve zemlje osnivačice i sudjelovat u tome financiranju. Ali vjerojatno, kako iščitavamo ovaj sporazum, će se i glavnina prihoda crpiti upravo iz školarina i kotizacija za radionice, naknade za tehničku pomoć i drugih izvora prihoda. I na kraju ponavljam, mi ćemo podržati ovaj zakon jer mislimo da je osnivanje ove akademije još jedna daljnja dobra stvar na jačanju edukacije, na izmjenama međunarodnih iskustava i učinkovitijem djelovanju na međunarodnom planu jer korupcija je svakako nešto što državne granice kad je u interesu stjecanje nelegalne koristi i osobnih probitaka zloporabom javnog položaja, dakle ne poznaje i ne sprečavaju ju u ničemu državne granice. Hvala lijepa.

HDSSB i klub HDSSB-a podržat će osnivanje ove akademije uz konstataciju da je ova akademija trebala daleko ranije biti

nam se tada ne bi desile određene stvari koje su vezane za organizirani kriminal i to državni organizirani kriminal, mito i korupciju. A isto tako ovdje upozorava na samo financiranje akademije upravo kako se ponovno ne bi desile određene stvari koje smo imali u vrlo bliskoj prošlosti, dok je Hrvatskom jedrio kapetan s malo vitra, a sada će se vjerojatno kapetan i vratiti pa koliko čujem da će se aktivno braniti. Mislim da će Hrvatska imati priliku vidjeti što se dešavalo za vrijeme bonace, maestrala, a i juga i bure. Tako da prije svega od ministarstva odnosno od Vlade Republike Hrvatske tražimo da pred Hrvatski sabor izađe sa cjelokupnom financijskom konstrukcijom obzirom da su ovdje i dobrovoljne donacije stranaka ovog sporazuma. Mi u proračunu imamo doduše stavke predviđene za borbu protiv korupcije, ali nemamo osnivanje međunarodne akademije i ne znamo koliko ustvari ona dođe. Tu su svakako zanimljive dobrovoljne donacije iz privatnog sektora i od drugih donatora, pa ja vjerujem da bi tu vrlo brzo poznavajući naš mentalitet se moglo desiti da upravo oni koji su ogrezli u kriminal i korupciju upravo financiraju ovakvu jednu akademiju. Rekao sam da je ovo vjerojatno ili nešto slično, barem jedan tečaj edukacije ne šivanja vezano za prepoznavanje korupcije. To je slično kao i u borbi protiv narkomanije trebalo ovdje organizirati, pa ja vjerujem da nam se ne bi desila INA, Podravka, Hrvatske autoceste. Usput ne znam jel' znate da naše tvrtke koje su radile ovdje u Hrvatskoj za dvostruko manje sredstava rade autoceste u Bugarskoj. Očigledno da smo okrenuti izvozu i da u Bugarskoj dobivaju određene poticaje, odnosno da naše tvrtke ne financiraju političke stranke. Tu je i famozni već Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i bit će vrlo zanimljivo pratiti ovih narednih mjeseci što će se sve dešavati. Tu je Hrvatska elektroprivreda, Hrvatske željeznice, BMW tu ne mislim na tvrtku BMW, pa tu su čak i ona vatrogasna vozila. Tu su određene banke, Hrvatski fond za privatizaciju, nevidljivi radovi na Pelješkom mostu koji su vezani također za jednu vrlo blisku tvrtku. Doduše tamo je potrošeno nekoliko milijardi kuna, ali ti radovi se rade pod morem pa se oni doduše ne vide. Tu je Đakovština koja u svakom slučaju, evo prošlo je nekoliko mjeseci. Radnici su završili na ulicama. Vlada je imala 32% svog udjela i ne snosi nikakvu odgovornost. Istovremeno u ovom Saboru se donose zakoni o obeštećenjima radnika, pa ja predlažem i ovim putem da se i radnici "Đakovštine" na sličan način kao što su i radnici iz "Salonita" obeštećeni, da se i radnici "Đakovštine" obeštete jer Vlada ima tu najveću odgovornost, jer je imala 32% udjela i imala dvije curice u nadzornim odborima koje su uredno dizale ruke i primale naknadu za to dizanje ruku. Svakako u Slavoniji mi smo shvatili da se ne mora živiti samo od poljoprivrede, pa smo evo jedan prigodan bećarac smislili. Svi Hrvati žele, samo žele farbati tunele. To dovoljno govori o tome kako je ova politička akademija međunarodna zakasnila, a istovremeno i određene aktivnosti i Ministarstvo unutarnjih poslova, pa i ministarstva pravosuđa vezano za druge kriminalne radnje imati najnoviji slučaj Dragana Paravinje. Tu je bio i Purda itd. itd. gdje je vidljivo da mi doista nismo u tijeku i nemamo mogućnost vrlo brzo i promptno reagirati. Ja ću ovdje spomenuti i političku korupciju koja je na djelu bila sve ove godine kada su se kupovali vijećnici, kada su se kupovale i određene liste, kada se iz proračuna i određenih jedinica lokalne samouprave, županija ali posebno iz državnog proračuna kako bi netko opstao na vlasti bez obzira na neprovedbu natječaja financirale određene političke političke stranke, a ja bih rekao i pojedinci. To se posebno odnosi na nacionalne manjine koje su radi nekoliko glasova dobivali enormne količine novca iz proračuna bez natječaja, bez programa, bez izdanih građevinskih dozvola itd. Da li je politička korupcija i ovo što se desilo prošli tjedan, ja vjerujem da ste kao ministar odgovoran čovjek i da znate da nikakva javna rasprava nije provedena, a radi se dakle i vezano je za temu o borbi protiv korupcije, o ukidanju državnih odvjetništava, o ukidanju odnosno izmiještanju nadležnosti sudova, pa vas ja evo pitam da li znate da od Đakova koji ima preko 30000 stanovnika koji ima 15 i za koje je prošle godine predloženo da se spoje sa Đakovom, da li znate da ima samo jedan autobus dnevno? Da li znate da od Korčule do Dubrovnika, tu mi možemo pomoći gospođa Šuica treba nekad i po četiri sata da bi netko došao do Dubrovnika, da bi došao na sud, da bi došao do Državnog odvjetništva da bi se borio. Tvrdim da nikakva javna rasprava nije provedena, da su u utorak sazvani predsjednici općinskih i županijskih sudova, da im je održano predavanje kako je to uvjet za ulazak u Europsku uniju. U srijedu se to već našlo na na dnevnom redu, izglasavanje po hitnom postupku. U četvrtak je bila rasprava. U petak su donešeni ti suludi, te sulude izmjene i dopune zakona. Da li vam je kao ministru jasno da je to udarac i da i Državna odvjetništva u određenim gradovima pa i općinski sudovi predstavljaju i čine grad gradom, a ne čine to u svakom slučaju ovo spajanje. Ja sam to usporedio sa izmiještanjem Đakovačke katedrale u Dugobabe gdje je doista potrošeno nekoliko milijardi kuna kako bi kapetan mogao do svog sela sići sa autoceste i usput platiti cestarinu. S druge strane predlažem da kao ministar, a s obzirom da su ovo bili i organski zakoni i da će ići ustavna tužba jer za ovo izmiještanje državnih odvjetništava je glasovalo 72 ili 72 zastupnice i zastupnika, a za sudove 75, pa vam predlažem da kao ministar shvatite pogrešku da se otvori jedna široka javna rasprava jer ovo doista ne vodi ničemu. Da li je i politička korupcija spajanje dvije državne ergele od koje je jedna u iznajmljenom prostoru Poljoprivrede Lipik. Prije toga osnivanje Hrvatskog centra za konjogojstvo, gdje je uhljebljen jedan HSS-ov kadar sukladno koalicijskom sporazumu, gdje svakodnevno iz Đakova s obzirom da tamo nema ni grumena zemlje gdje ne možete posaditi ništa, a ne možete čak posaditi ni englesku travu. Svakodnevno iz Đakova odlaze tone i tone hrane, svakodnevno iz državnog proračuna se plaća iznajmljivanje te ergele, svakodnevno se plaćaju radnici od kojih je 37, a samo 2 su iz Lipika, odnosno iz Pakraca. Sve ostalo je iznajmljena radna snaga. Da li je politička korupcija i to što su se dodatno plaćale i ponovne registracije itd., itd.? Smatram da je dosta toga i vezano za rad ove međunarodne akademije, dakle uz to što HDSSB traži da se ne samo Saboru RH i zastupnicima nego cjelokupnoj hrvatskoj javnosti podastre čitava financijska konstrukcija kao ministru vam predlažem s obzirom da želimo što učinkovitiju borbu protiv korupcije, mita, organiziranog kriminala, da ogranke, ne stranačke kao što je to bio slučaj na Hrvatskim autocestama gdje ste morali imati stranačku iskaznicu HDZ-a da bi bili zaposleni kao prodavač tiketa ili skupljač novca, predlažemo dakle ne stranačke nego osnivanje ogranaka ove akademije u svim ministarstvima, u svim državnim tvrtkama i svim državnim ustanovama kako se ne bi ponovilo sve ovo što sam nabrojao. Kažu stari Latini da je repeticio es mater studiorum, pa ću vas samo podsjetiti INA, Podravka, HAC, Fond za zaštitu okoliša, HEP, Hrvatske željeznice, Đakovština, Brodosplit, Fond za privatizaciju, FIMI MEDIA, doista što se doista što se desilo ovaj s FIMI MEDIOM? I ukoliko imate problema s onim tko će skupljati ove donacije ja predlažem gospodina Barišića. On već ima iskustva u tome. Hvala lijepo. Hvala. Kolega Vinković, ja sam bio u toj mjeri impresioniran vašim nastupom da sam bio omađijan

Da, malo mi je neugodno i neprilično gradonačelniku Đakova oduzet riječ ili ga slučajno udaljavati sa sjednice kao počasni građanin Đakova

ona je dobacivala iz klupe, što je, njoj treba to tolerirati jer dama je jel'. Idemo na pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Ivo Grbić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Na inauguracijskoj konferenciji Međunarodne antikorupcijske akademije održane u rujnu 2010. godine u Beču sudjelovali su i predstavnici RH kojom prilikom 35 država članica UN-a članica UN-a i Europska organizacija za javno pravo potpisale su Sporazum o osnivanju Međunarodne antikorupcijske akademije kao međunarodne organizacije. Početkom prosinca 2010. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o osnivanju Međunarodne antikorupcijske akademije kao međunarodne organizacije koji je potpisan 15. prosinca 2010. godine. Do otvorenog roka za potpisivanje sporazuma od 31. prosinca 2010. godine 51 država i 2 međunarodne organizacije potpisale su sporazum, a nakon propisanog postupka za ratifikaciju sporazum je stupio na snagu 8. ožujka 2011. godine. Potvrđivanjem sporazuma RH iskazati će interes i pridružiti se naporima međunarodne zajednice kako bi se na području borbe protiv korupcije učinili daljnji napori i iskazala odlučnost u borbi protiv korupcije. Inače samim sporazumom osniva se Međunarodna antikorupcijska akademija, uređuje se njezin pravni položaj, svrha i aktivnost, sjedište, tijela akademije, financiranje, suradnja, odgovornost za obveze stupanjem sporazuma na snagu, rješavanje sporova, povlačenje iz sporazuma i njegov prestanak. Međunarodna antikorupcijska akademija kao centar u području edukacije o suzbijanju korupcije raditi će po programu koji će se provoditi na 5 razina, a temelji se posebice na odredbe Konvecije UN-a protiv korupcije. Osnovna svrha akademije je promicanje učinkovite i uspješne prevencije i borbe protiv korupcije pružanjem sveobuhvatnog kvalitetnog antikorupcijskog obrazovanja i drugih odgovarajućih oblika tehničke pomoći i promicanje međunarodne suradnje i umrežavanja u borbi protiv korupcije. Svakako da će programi izobrazbe biti povoljni za neophodno usavršavanje i edukaciju sudaca, državnih odvjetnika, policijskih službenika, državnih službenika i dužnosnika, odnosno svih onih koji rade na poslovima suzbijanja, odnosno prevencije korupcije. Isto tako hrvatski stručnjaci osim usavršavanja moći će pružiti akademiji i svoje dosadašnje iskustvo i znanje u borbi protiv korupcije. Radi navedenog, a obzirom da Hrvatski sabor potvrđuje Sporazum o osnivanju Međunarodne antikorupcijske akademije kao međunarodne organizacije kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava RH postale postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH podržavam donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodne antikorupcijske akademije kao međunarodne organizacije. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Boro Grubišić izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Sporazum o osnivanju Međunarodne antikorupcijske akademije ili bolje rečeno zamijeniti ovu riječ antikorupcijske sa riječju ANTIIMT, ovo IMT nije industrija motora i traktora, ima li mene tu. AntiIMT akademije jer po definiciji korupcije to je stjecanje osobne koristi zloporabom javnog položaja. Kažu da je nezavisni ekonomski stručnjaci tvrde, kažu da je u korupcijskim aferama u Republici Hrvatskoj, jasno da podatak nije točan niti može biti točan, jer se sve otkrije, nestalo ili na ovakve osobne koristi otišlo preko 80 milijardi kuna. državni proračun nešto preko 100 milijardi kuna, onda je ovih preko 80 milijardi kuna gotovo jedan Hrvatski godišnji državni proračun. Žalosno je to da evo kako je rekao moj prethodnik iz kluba da sada potpisujemo sporazum o osnivanju Međunarodne antiIMT akademiji čije će sjedište biti u Austriji ili Austrija ima udio, a kažu da će se financirati sponzorstvom, donacijama itd. Nekako me to podsjeća sponzorstva i donacije na politički reket koji je kod nas uobičajen kada razno razne firme, tvrtke, ustanove i poduzeća financiraju političke kampanje i rad naših političkih stranaka jasno u zamjenu za kasniju pripomoć kod dobivanja poslova itd. Nabrajali su ovdje kolege što je sve u toj jednom jednom galopu korupcije otišlo, nestalo ili nastajalo. Drvna industrija u Slavonskom brodu prodana za 10 milijuna i 300 tisuća kuna, u općini Sibinj vidimo što se radilo sa zemljištem koje je država poklonila općini Sibinj, najam najam prostora za rad, pa čak i nekih ministarstava, porezne uprave, Hrvatske lutrije i što sve ne Hrvatskoga koji je dogovoren sa određenim privatnim licima jasno pola pije pola šarcu daje kako to vole reći, pa su ti najmovi enormno skupi, je li to sve korupcija? Politička korupcija. Nije korupcija samo uzimanje mita nego ovako perfidne i sofisticirane radnje kojim se reklo bi se u zakonskom okviru postižu ovako Hrvatski fond za privatizaciju koliko samo afera, Hrvatski fond za ekologiju i energetsku učinkovitost, Podravka, INA, Hrvatske autoceste, Hrvatska elektroprivreda, FIMI Media, Carina, ima li uopće države u svijetu u kojoj je jedan predsjednik vlade u zatvoru, jedan potpredsjednik vlade u zatvoru, šef carine u zatvoru, a da ta Vlada i dalje funkcionira upravo u tim političkim okvirima u kojima je funkcionirala i prije, da ne nabrajam ostale. Na primjer, predsjednike županijskih organizacija određenih stranaka. Na Cipru eksplodira skladište oružja, ministar obrane promptno drugi dan i šef stožera daje ostavku. Kod nas zbog retardiranih uvoza retardanata isklizne vlak iz tračnica, kako se zove pogibni vlak, nagibni, on je ipak pogibni i nikome ništa, ujeo vuk magare. Da ne govorim o drugim svim mogućim, mogao bih govoriti do ponoći, pa se pitam hoće li ta akademija a potpisujemo sporazum o osnivanju hoće li ona učiti i hoće li nas naučiti političkom poštenju. poštenju. Volio bih kada bi to tako bilo i kada bi se to ostvarilo. Izgleda da što se tiče našeg političkog ovlaštenja i naših slučajeva ipak Olaf najučinkovitiji Europski ured za borbu protiv prijevara. Izgleda da on puno više saznanja ima o onome što se u Hrvatskoj događa negoli svi domaći da ne kažem pravosudni ili represivni organi. Nepotizam, toliko je u Slavonskom brodu jasno kako se zapošljavaju kadrovi, na naplatnim kućicama, u bolnici u Slavonskom Brodu, pa to bruji grad. Pa me pita inspektor policijski imam li ja saznanja o tome, pa nisam ja davao novce za zaposlenje iako su me istjerali iz bolnice, ali nema veze niti ću dati jer nisam politički podoban doktor. Dakle, sve to skupa je razlogom da sam za ovaj sporazum o osnivanju međunarodne antikorupcijske akademije ali ukoliko sami ne shvatimo ono što je Bruno Bušić rekao prije

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Dakle, vrlo teško je govoriti o nekom zakonu kada negirate činjenice, vi ste ovdje naveli niz neistine između ostalog tamo gdje je proveden javni natječaj vi pričate o korupcije. Prema tome, kolega

Vladimir (HDZ)** Molim, čujem ove niske frekvencije, na tim niskim frekvencijama osluškujem kao šišmiš pa vas molim Uvaženi kolega je pričao o najmu vjerojatno misleći na određene državne institucije, ministarstva, ministre, saborske zastupnike koji se nalaze u najmu gdje država plaća skupo taj najam, istovremeno se donose određeni zakoni radi određenog nedostatka prostora, a ista ta država npr. u srcu Slavonije u Đakovu ima jednu velebnu zgradu, to je bivša upravna zgrada PIK-a Đakovo za koje ova Vlada također ima cjelokupni projekt preseljenja svih čitave državne administracije, županijske i dijela gradske u tu zgradu, ali jednostavno se oglušuju o to. Tako da ponovno je i ovdje na djelu jedna od igara koja je vezana za korupciju obzirom da se država ne brine o svom vlasništvu nego se brine o privatnom vlasništvu. To je vidljivo na niz primjera javno-privatnog partnerstva. Meni je doduše bilo nezamislivo da stanica policije može biti u iznajmljenom prostoru privatnom vlasništvu. Vjerojatno je onda vlasnik tog prostora definitivno zaštićen od svih od svih mogućih zakona koje evo mi kao saborski zastupnici donosimo. Ta zgrada i dan danas zjapi prazna, propada. To je bivša upravna zgrada PIK-a Đakovo, PIK-a Đakovo, ostatak ostataka kako je to rekao Silvije Strahimir Kranjčević, relikvije relikvijaru, propada dok se država bavi selidbom državnih odvjetništva, sudova itd. istovremeno iznajmljujući prostore. Da, da odgovor na repliku. Kolega Vinkoviću slažem se s vašim izlaganjem, a i s vašom replikom. Naime, ovdje govoreći i nakon mog izlaganja o tome kako je sve transparentno pa su transparentni i natječaji koji se provode. Pa jasno da su transparentni samo nažalost učinci su takvi kakvi jesu. Završni osvrt, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. Izvolite. odgovora jer su bila postavljena određena pitanja, prvenstveno vezano za financiranje. Ono što iz ovog sporazuma zapravo proizlazi da mi nismo obvezni nikakvu uplatu znači nekog fiksnog iznosa nego je to stvar naše odluke. Nas nitko ne priječi da u nekom proračunu za sljedeću ili neku drugu godinu u proračunu točno odredimo koliko ćemo mi uplatiti za financiranje i za rad ove akademije. Dakle, većina ministarstva naša već imaju i u okviru svojih proračuna u okviru svojih stavaka imaju ona sredstva za edukacije. Dakle, prvenstveno Ministarstvo pravosuđa, MUP, u okviru razdjela i državnih odvjetništava, svi imamo ta sredstva za edukaciju. ta sredstva za edukaciju možemo koristiti i u okviru radionica i u okviru svih onih aktivnosti koje će ova akademija imati. Tako da s te strane mislimo da ne treba pretjerivati u nekakvim iznosima, nego naprosto koristiti već ono što imamo na raspolaganju. Sasvim sigurno da mi itekako u toj akademiji imamo što za ponuditi i što za reći jer u proteklih nekoliko godina izgradili smo i normativni i institucionalni okvir za borbu protiv korupcije. To je prepoznato ja mislim da u tom dijelu zaista Hrvatska ima što za reći. Bilo je postavljeno pitanje, kada će akademija početi, da li ona radi? Ona već radi. Dakle, nakon što su tri članice, tri osnivača dale ratificirati izjave o prihvaćanju ona radi, ona postoji. Evo i nešto što nije bila direktno tema ovoga, odgovor vezano da li je bilo političke korupcije kod ovog našeg Zakona o

ne ukidanju nego spajanju državnih odvjetništava i prenošenju nadležnosti vezano na primjenu Zakona o kaznenom postupku jer ovdje se ne radi o postupcima i nadležnostima općinskih sudova. Ono što tako da kažemo je svakodnevno potrebno našim građanima to primjerice zemljišne knjige, primjerice razno razni postupci vezano za građansko pravo. Ovdje se radi isključivo o nadležnosti u kazneno pravnim stvarima. Vezano za kazneno pravne stvari dakle primjenjuju se od 1.9. ove godine Zakon o kaznenom postupku za sva kaznena djela, ne samo za ona organiziranog kriminala i korupcije taj zakon predviđa određene novosti. Dakle o optužnom aktu će odlučivati zapravo Vijeće optužnog svakog suda i mi moramo na sudovima gdje ćemo provoditi kaznene postupke imati kapacitete i dovoljan broj sudaca, ali ne samo to nego i dovoljan broj predmeta kako bi suci mogli biti specijalizirani. Pored toga znate u kaznenim predmetima baš svi naši građani ne dolaze svaki dan, dan, nekom prođe i većini njih na našu sreću prođe cijeli život da uopće nemaju veze i da nemaju posla sa kazneno pravnim postupkom i sudom. ukoliko Ustavni sud kaže da smo u nečemu povrijedili proceduru ili taj zakon utvrdi kao neustavnim, mi ćemo naravno izanalizirati i ponuditi drugo rješenje. Ali još jednom zahvaljujem jer vidim da je ovaj sporazum dobio potporu svih klubova. Hvala lijepa.

određenim veličinama. Činjenica je da su Našice imaju 20 predmeta, Đakovo ima 100. i da je bilo predloženo i nije bilo nikakve javne rasprave i bilo je predloženo upravo prije godinu danas suprotno da Našice i radi nedostatka prostora i nedostatka kadrova pređu pod Đakovo. nije unazad nekoliko godina, to je drugi ispravak netočnog navoda počela borba protiv korupcije, ja ću citirati sadašnju predsjednicu Vlade koja je prije godinu dana rekla da je borbu protiv korupcije započeo Ivo Sanader,